uključen./… po podnevnom zasjedanju. Pojedinačna rasprava, uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Nema je. Gubi pravo. Evo ga. Ja vas molim, 3 sata i 6 minuta ulazimo ovdje u dvoranu, da bi počeli raspravu. To važi i predstavnika Vlade. Rekli smo u 3 sata početak i molim vas da se toga držite svi. Izvolite, imate riječ. **Marinović, Nevenka (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Evo tematska sjednica je bila u tijeku pa se ispričavam zbog kašnjenja. Imam tematsku sjednicu Odbora za poljoprivredu. Evo više je razloga ovdje za izmjene ovog zakona, ali pokušat ću ukazati na neke. Znači praćenjem provedbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u praksi je utvrđeno da je tek 45 kampova od ukupnog broja kampova koji su se do utvrđenog roka koji istječe sad početkom 7. mjeseca za usklađivanje, trebali uskladiti sa zakonom, da su to učinili znači dakle samo njih 45. Stoga se ovim prijedlogom predlaže za dvije godine produžiti rok za usklađivanje sa zakonom, obavljanja djelatnosti, znači u kampovima koji se kategoriziraju. Obveza usklađenja odnosi se na one kampove koji do stupanja na snagu zakona nisu ishodili rješenja o kategorizaciji sukladno pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata kampova iz skupine kampovi i druge vrste objekata za smještaj. Velik broj kampova uglavnom zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa na zemljištu kojim upravljaju nisu bili u mogućnosti ishoditi svu potrebnu dokumentaciju u naznačenom roku, stoga podržavam produženje roka, ali evo samo iz razloga da se umanji moguća gospodarska šteta u turizmu. ja držim da treba pomoći tim turističkim djelatnicima koji se bave ovim vidom turizma, da što prije dođe do kategorizacije svojih smještajnih objekata u kampovima ili pojednostavljenjem procedure ili nekim drugim vidom pomoći. Zbog obogaćivanja i raznolikosti ugostiteljske ponude predlaže se znači uvođenje posebnih standarda i oznaka kvalitete za pojedine vrste ugostiteljskih objekata iz skupine kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj, restorani i barovi, a zbog obogaćivanja turističke ponude na ruralnom području, a evo ja ću ovdje samo napomenuti da preko 90% teritorija Republike Hrvatske čini upravo to ruralno područje, predlaže se znači povećanjem broja gostiju kojima se istovremeno mogu pružiti pojedine usluge na seljačkim domaćinstvima, podignuti sa sadašnjih 50 na 80. Novost je da za pružanje ugostiteljskih usluga u takvim domaćinstvima ne mora biti nužno vlasnik objekta i/ili zemljišta na kojima će se pružati ugostiteljske usluge, već može biti osoba koja ima pravo korištenja objekta ili zemljišta. ovakav model se uvodi radi motiviranja ljudi da se bave seoskim turizmom, za sada je tek evo čuli smo iz uvodnog izlaganja državnog tajnika tek 262 seljačka domaćinstva, pružaju usluge znači u turizmu u seljačkim domaćinstvima. Ja držim da je ovo dobra izmjena, jer Republika Hrvatska ima ogroman neiskorišten potencijal za razvoj upravo ruralnog turizma, a njegova važnost ogleda se u vrlo važnoj interakciji poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih proizvoda, prezentiranju tradicije, tradicijske gastronomije, i turističkih usluga, jednom riječju korištenju već postojećih resursa. Ali ne bilo kakav razvoj ruralnog turizma, već baziran na održivom razvoju jednostavno rečeno ne na štetu budućih generacija. To znači revitalizaciju, znači već postojeće tradicijske gradnje, odnosno baštine kojoj se daje jedna nova namjena, ona turistička. Potpunija obnova, znači valorizacija i zaštita turističkih potencijala, te stvaranje integralnog turističkog proizvoda vezani su uz realizaciju programa revitalizacije upravo ruralnog prostora programom razvitka i brendiranja turističke ruralne destinacije, a ruralni turizam, osobito turizam na seljačkim gospodarstvima mora se sagledavati kao bitna sastavnica ukupnog održivog razvitka. Iako se ruralnom turizmu do sada nije davala posebno potrebna važnost u Republici Hrvatskoj, obzirom na značaj koji ima u stvaranju novih vrijednosti na ruralnim područjima, bilo je interesa i države i lokalne zajednice i regionalne i lokalne samouprave i pojedinih poduzetnika i institucija za razvojem i promidžbom ove djelatnosti. Podsjetit ću tako da je 2008. godine u Benkovcu potpisana deklaracija o ruralnom turizmu, da su potpisnici mnoge ili većina hrvatskih županija, gradova i općina i institucija. Evo očekujem da i ova izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a posebno članak 38. i dodani članak 38.a stvore bolje preduvjete za veću zainteresiranost seljačkih domaćinstava, za bavljenje turizmom, ali i lakšu realizaciju njihovih projekata. Držim da su dobre izmjene vezane uz poboljšanje učinkovitosti inspekcijskog nadzora, te smanjivanju sive ekonomije, koja je evo pred turističku sezonu izuzetno i jaka i značajna. Evo ovo su razlozi radi kojih ću podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Ingrid Marinović. Nema je. Gubi pravo na raspravu. Uvažena zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Evo ja se želim pridružiti onima koji podržavaju ove izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Čuli smo koji su glavni razlozi. U svakom slučaju usklađivanje sa zakonom, odnosno produženje postojećeg roka za 2 godine radi usklađenja sa zakonom. Ja bih i ovom prigodom ponovila, gospodine državni tajniče, znam da ne ide iz vašeg ministarstva, ali mogućnost požurivanja Zakona o turističkom zemljištu jer sam sigurna kad bismo donijeli Zakon o turističkom zemljištu da bi se i ovaj problem riješio. Nepovratno gubimo novac što ne naplaćujemo rentu jer znamo da su svi ovi kampovi o kojima ovdje se govori su većinom smješteni na državnom i dijelom na privatnom zemljištu. Sama činjenica da je samo 45 kampova u Hrvatskoj riješilo ovaj problem i došlo do potrebitih dozvola govori da moramo u tom dijelu nešto napraviti. Ne znači ako odgodimo za 2 godine da će se samo od sebe riješiti ukoliko nešto ne poduzmemo u drugim zakonima. Znači, želim reći da podržavam ovo da treba riješiti imovinsko-pravne odnose na tom zemljištu i da treba što prije valorizirati taj turistički potencijal koji imamo u turističkom građevinskom zemljištu. Drugi razlog također je vezan za standarde, kvalitete, oznake kvalitete koji se odnose na restorane, barove i kampove i druge vrste ugostiteljskih objekata gdje također podržavam da se unaprijede ovi standardi kao što ste vi ovdje naveli, a kad se radi o seoskom ili tzv. ruralnom turizmu gdje navodite razlog sa 50 na 80 gosta vezano za pružanje pojedinih ugostiteljskih usluga napredak tehnologije, povećanje mjesta u autobusima itd., podržavam i ovu liberalizaciju kako bi seljačko domaćinstvo moglo moglo pružiti uslugu većem broju gosta. A isto tako podržavam u dijelu gdje kažete da nije nužno biti vlasnik objekta ili zemljišta na kojem će se pružati ugostiteljske usluge. Ono o čemu smo govorili na Odboru za turizam bile su neke primjedbe zbog čega je ovo omogućeno onima koji se bave ruralnim turizmom, a nije omogućeno onima koji su privatni iznajmljivači. Razumijem da bi to bilo teško uskladiti, ali sigurno ima prostora za razmišljati kad budemo donosili novi zakon i o ovome. Zbog čega su u boljem položaju, odnosno u prednosti oni koji se bave seoskim turizmom od onih koji se bave iznajmljivanjem soba? i kod njih bi trebalo možda vidjeti razlog zbog čega oni nisu u stanju riješiti svoj imovinsko-pravni status. Znamo da postoji samo 262 seoska domaćinstva u Hrvatskoj legalna sigurna sam da je ovo jedan dobar doprinos da se motiviraju stanovnici u ruralnim područjima da se bave turizmom. Ono što posebno želim pozdraviti to je ova odredba koja se odnosi na muzeje. Smatram da su muzeji ponekad zaista teško se mogu samo od ulaznica koje naplaćuju od turista i ostalih građana financirati svim svjetskim muzejima se može obavljati ugostiteljska djelatnost u okviru radnog vremena muzeja i mislim da je ovo jedan dobar iskorak i vjerujem da u tom smislu će ovo svi pozdraviti. U dijelu jačanja ovlaštenja gospodarskim inspektorima također pozdravljam jer je ponekad zaista teško po aktualnom zakonu djelovati, a potrebna je nekad vrlo hitro hitro djelovanje obzirom da se radi o turističkoj sezoni. Radi se često o noćnim satima, produljenju radnog vremena i na ovaj način vjerujem da će se i bitno smanjiti siva ekonomija u ovoj oblasti. Znači, podržavam jačanje ovlaštenja gospodarskim inspektorima i ove predložene izmjene kaznenih odredbi zakona, a čuli smo od vas jutros u vašem originalnom izlaganju da ste prethodno uskladili sve ove odredbe sa strukovnim udrugama i sa institucijama koje bi trebale provoditi ove aktivnosti pa vjerujem da ste i ove odredbe usuglasili. U svakom slučaju pozdravljam sve ove izmjene koje ovdje najavljujete i liberalizaciju koja će sigurno već za ovu turističku sezonu dati neke rezultate. Da se ne bi previše ponavljala podražavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Ivan Škaričić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Postoji više razloga za donošenje izmjena i dopuna Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ja bih ovdje izdvojio 4. Prvi je razlog taj što veliki broj kampova u zadanom roku, dakle do 9. srpnja 2010. godine nije uskladio sa Zakonom o o ugostiteljsko-turističkoj djelatnosti, a što je potrebito učiniti jer naime kampovi su veliki i značajni dio naše turističke ponude. Zato držim opravdanim ovaj rok da se produži na 2 godine i nadam se u tom roku da će se i uskladiti. Drugi je razlog sprečavanje nelegalnog oglašavanja, odnosno reklamiranja ugostiteljskih usluga što će smanjiti mogućnost razvoja sive ekonomije, a što je veoma, za gospodarstvo, značajno. Treći razlog je obogaćivanje turističke ponude na ruralnim ili seoskim područjima gdje se povećava mogućnost davanja usluge na seosko domaćinstvo. Gdje se sada omogućava povećavanje broja gostiju izletnika na 80 istodobno. Isto tako regulirano je i posluživanje jela i pića iz vlastite proizvodnje koje ima obilježje i karakteristike tog kraja. Nadalje, povećava se i mogućnost smještaja u sobama, apartmanima i seoskim kućama do 80 osoba. Uvjeti pod kojima se ove usluge pružaju regulirani su cijelim nizom članaka ovog zakona koji sad nema potrebe posebno navoditi. Četvrti i vrlo važan razlog, vrlo bitan razlog je poboljšanje učinkovitosti inspekcijskog nadzora. Na taj način … /Govornik se ne razumije./… sive ekonomije u ovoj djelatnosti. Kroz niz članaka regulirano je kažnjavanje fizičkih i pravnih usluga, a u rasponu od 1000 pa sve do 100 tisuća kuna. Gospodarski inspektorat doista ima velike ovlasti i kad provodi kontrolu ima mogućnosti veoma učinkovito reagirati na sve uočene nepravilnosti. Ja bih sad samo skrenuo pažnju državnom tajniku i na jednu situaciju koja možda bi se mogla regulirati ovim zakonom, a možda nekim drugim, a s kojim se susreću jedinice lokalne samouprave kod naplate svojih prihoda, prvenstveno od zakupnine i komunalne naknade. Naime, ugostiteljski objekti, dakle ugostiteljski objekti pa i trgovine i slično posluju i daju uslugu iako su im blokirani računi. Oni na računu kada ih blokirate nemaju novaca ili im je račun čak ugašen. Međutim oni i dalje uredno su otvoreni uredno daju svoju uslugu. Ne znam kako je to moguće, jeli to rješivo? Mislim da se ovdje nameće zaključak da takvi podmiruju obaveze samo prema državi pa nisu na udaru ovog inspektorata, dok su jedinice lokalne samouprave nemoćne jer nemaju te mehanizme da ih sankcioniraju. Smatram da bi bilo potrebno nešto u tom smislu učiniti, a inače ove izmjene i dopune zakon su vrlo učinkovite i dobro došle. I u tom smislu ovaj zakon ću podržati. Hvala.

odmah da podržavam donošenje ovog zakona. S time što imam jednu načelnu primjedbu ovog zakona kojih svih drugih zakona izmjene i dopune zakona, nikada na kraju shvatiti što u zakonu ima, jer od baznog zakona pa jedna izmjena, druga izmjena, treća izmjena, teško se snalazi onaj tko ga primjenjuje. I zato predlažem bilo bilo bi dobro da se napravi jedan konačni integralni tekst toga zakona jer da se na njega dovezujemo. Jer ... na dopunu tu se samo pravnici snalaze, a ne i oni drugi koji primjenjuju zakone u svom poslu. Dakle, apsolutno podržavam i obrazloženje koje je izneseno zbog čega se sve to skupa radi. Postavljam nekoliko pitanja ili nekoliko sugestija o kojima bi bilo vrijedno raspraviti, a koje tako mogu predložiti i u formi amandmana. Moja osobna iskustva recimo oko prostora slapova Krke pokazuje da su seljačka gospodarstva i domaćinstva sve viši i više prisutna prisutna u prostoru, da dobro rade, da su im usluge jako dobro, da su im cijene vrlo prihvatljive i da imaju jednu vrlo originalnu ponudu u odnosu na goste koji iz čitavog svijeta dolaze. Nekoliko nejasnoća ima u zakonu koje se odnose na korištenje jezika, pa iz toga mogu ispasti neki nemari kao što je i pitanje ako je samo 40 kampova od ne znam koliko ukupno kampova osiguralo uvjete da bi mogli dobiti dozvole za rad, jeli se radi o nemaru onih koji kampove imaju ili se radi o prekratkom roku da bi oni mogli ispuniti uvjete koji se traže, pa bi bilo dobro proanalizirati. Jer datum koji je ovdje postavljen 9. srpnja je za 10 dana tako da nije vjerovati da bi se to moglo ova brojka na neku bitno veću promijeniti. sada analizirajući sve ono što je u tekstu zakona napisano i navedeno, ja bih išao jednim određenim redom želeći skrenuti pozornost na neke konkretne stvari. Npr. u članku 3.a piše da je zabranjeno ne posredno i posredno putem javnih glasila i interneta, promidžbenim materijalima i slično oglašavati ili reklamirati pružanje ugostiteljskih usluga odnosno objekta u kojem se pružaju te usluge bez ispunjavanja uvjeta propisanih ovim zakonom za pružanje tih usluga. Naravno, to nitko ne može činiti ako nije registriran za tu djelatnost. Dakle, netko tko tko oglašava radi nešto što nije u redu. U članku 3. kaže za pojedine vrste ugostiteljskih objekata iz skupina hoteli. Jesu li poznate vrste te vrste te pojedine vrste, da li su poznate? Jer iz ovoga meni koji bi primijenio ovaj zakon projektirajući neke objekte nije jasno na što se odnosi. I mislim da je termin restorani i barovi, barovi se nastavljaju po nečemu, barovi sami po sebi, restorani mogu biti protumačeni na više načina, a barovi ne znam na što se odnosi. Jesu li to mjesta na kojima se toči, jesu li to točionice ili su disco barovi? Dakle, terminološki barovi nije dovoljno jasno da bi se moglo primijeniti. Dalje, mogao bih kazati sljedeće. Grožnjan se posebno ističe zato što postoji. Posebno se navodi u zakonu i dobio je taj status kao jedan od rijetkih ja mislim slučajeva u zakonodavstvu da se jedna konkretna lokacija, jedna konkretna aktivnost u zakonu spominje. Što ako se pojavi još nešto drugo poput Grožnjana hoće li se popunjavati zakon ili se Grožnjan uzima kao ilustracija mogućnosti da bi se mogla pripremiti? Nešto što je u tekstu nespretno napisano i volio bih da to promijenite. To je u obrazloženju na 1. strani. Zbog obogaćenja turističke ponude na ruralnom području, predlaže se povećanje broja gostiju, izletnika kojima se mogu istodobno pružati pojedine ugostiteljske usluge. Praktički se predlaže povećanje prava na koliki kapacitet da ima, a ne da se predlaže da se poveća broj na broj izletnika ne možemo utjecati, ali na ugošćavanje broja izletnika u svakom slučaju da. govorim da je to jedna jezična nespretnost. Gospodarski inspektori su se već sada pokazali jako dobri. Eto zatvaraju se lokali što mnogi napadaju da se u jeku turističke sezone lokali zatvaraju, što naravno nije dobro. Ali je gore od toga da ti lokali nisu uređeni onako i da ne posluju onako kako bi po zakonu trebali poslovati. Prema tome, nije ih moglo ni zatvarati dok nisu počeli na takav način raditi. Zato pozornost koju dajete gospodarskim inspektorima mislim da je vrlo važna. Ne mislim da je bitno da je vlasnik titular gospodarskog seoskog domaćinstva, jer u mnogim slučajevima vlasnici se time ne bave, ali daju nekome na korištenje. Dakle, zato imamo i u knjigama vlasništvo zemljišta i posjedovanje zemljišta ili korištenja zemljišta. Taj instrument čak imamo i za ishođenje građevinske dozvole. Prema tome, ne mislim da bi vlasnik jedino imao pravo na to, nego netko na koga vlasnik prenese to pravo davajući mu na korištenje to zemljište. Kao što mislim da se seljačko domaćinstvo se ne smije vezati samo uz jednu parcelu, pogotovo što u našim okolnostima su te parcele dolje na kršu relativno vrlo male, nego bi govorio o ukupnoj veličini gospodarstva koje se nečim bavim bez obzira koliko je to međusobno raštrkano, kao što smo i govorili da se na tri hektara se može sagraditi 200 kvadrata gospodarskog objekta da bi stimulirali, ali pod uvjetom da je to gospodarstvo registrirano i prijavljeno, a nečija vikendica na terenu koju ima. Ali svejedno jeli to jedna parcela od 3 hektara ili ih ima više. U istom tom smislu kada govorimo o seljačkom domaćinstvu, ne znam zbog čega se postavljaju određena ograničenja koja nemaju, ne postoji razlog da se postavljaju. Dakle ja bih u načelu postavio ograničenje u smislu što ne dozvoljavam, a ne što dozvoljavam. Jer jednostavno niste u stanju promisliti što sve netko će se sjetiti da bi sebi mogao osigurati egzistenciju. Primjera radi, govori se o točenju vina i alkoholnih pića. Zašto se ne govori o točenju piva? Postoji puno iskustva pogotovo u inozemstvu gdje postoje male pivovare koje rade. Zašto ne bi mogli točit pivo, zašto bi se moglo točit samo vino, rakija i tako nešto drugo. I zbog čega je brojka od 80 gostiju nije mi jasna jer što se više ugosti više se proizvede, više se naplati, više novca je u prometu, bolje se puni proračun. Ne znam zbog čega je 80. Ali ako se ograničava onda se mora ograničit na ono što je logično po organizaciji izleta, a to su onda autobusi. Ako se ograničava na 80 onda je to nepuna dva autobusa, a obavezno dva autobusa jer u prosjeku imate normalan autobus od 50 ljudi najčešće da bi bio ekonomičan. U nuđenju kao što sam rekao piva, zašto se ne bi nudili čajevi, razne vrste pripravaka, zašto ne bi namazi od maslina ili kapulica iz Kvasine, zašto bi ograničili samo na nešto. Apartman je termin koji bi trebalo uskladiti sa drugim zakonodavstvom, ovdje se koristi zašto je 20 smještajnih jedinica 60 gostiju. To znači automatizmom da računate svaki apartman po tri postelje. Apartmana ima sa više postelja, a može biti studio apartman kojega isto zovu apartman koji je samo za dvije osobe. za dvije osobe. Dakle povući paralelu sa Pravilnikom o kategorizaciji objekata bi bilo nužno i za ovo. I jezično ne bi nikad koristio uobičajeni na tom području nego tipični na području, jer nešto što je uobičajeno ne mora biti uopće tipično na tom području, nešto što je tipično ne mora biti uobičajeno. Dakle, idemo za tim da nešto autohtono, a to je tipično na tom području. Jezik je općenito u zakonodavstvu dosta loš, isto kao što je termin ruralna kuća praktički govorim o kući na selu. Ruralna kuća kao kategorija u arhitektonskom smislu ne postoji. Dakle ideja je dobra da se radi o kući na selu, dakle koja ima neke atribute seoske arhitekture ali je ruralna kuća. To je isto kao urbana kuća. Znate onda mislim da nije prikladna forma. Minimalni uvjeti za vrstu i kategoriju i ministar pravilnikom određuje zašto ne i kapacitete i konačno svi ti objekti koji pružaju usluge moraju ispunjavat minimalne uvjete kao bilo koji drugi ugostiteljski objekt. Prema tome, ne treba posebne izričaje za to nego što vrijedi za bilo koji drugi ugostiteljski objekt vrijedi i za to, a kao jedan generalni okvir se može kazat osposobljenost za pružanje takve i takve usluge.

Želi li predstavnik predlagatelja? Da. Uvaženi Ivo Mujo, državni tajnik u Ministarstvu turizma. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Evo ja ću nastojati kratko ili koliko je to moguće osvrnuti se na kraju. Vidim da smo možda ili sljedeći put kad budemo radili ćemo možda neke uključit u zajedničkom timu da radimo jer makar je u izradi ovoga doista bilo uključeno jedno povjerenstvo koje je u jednom dužem vremenu analiziralo posebne i probleme i specifičnosti određenih krajeva, da onda to uključimo i oblikujemo u ovakvim izmjenama zakona, a ne uđemo ili da grubo ne narušimo neke druge sustave unutar sektora, ajmo tako reći. Dakle, ja bih zahvalio svima vama na podršci i na razumijevanju jer je gotovo sva ili svačija rasprava dala podršku ovim izmjenama. Jasno je da evo i vaša podrška i vaša rasprava je usmjerena u cilju u cilju i razumijevanje ove problematike i jednostavno drago nam je da i mi u Ministarstvu dokument koji je donijela Vlada da je dokument koji prihvaćate i vi kao saborski zastupnici, a vjerujem da će on imati konkretne i jasne učinke. Samo ću naglasit ovdje jer je bilo polemike da li je na vrijeme ili ne. Dakle, izmjene koje su definirane ovim izmjenama i dopunama zakona su nužno potrebne i pravovremene. Ne prihvaćam konstataciju da one nisu pravovremene ili da su u krivo vrijeme. Ovo su pravovremene izmjene i bile su nužno potrebne. Držimo da će se ovim izmjenama zakona povećati kvaliteta turističkog sektora i da će ona doprinijeti ostanku mladih obitelji na selu kroz ovu dimenziju seoskog turizma. I želio bih, prije nego što se osvrnem, poručiti onima koji su bili kritični na određene elemente ovih izmjena i dopuna zakona, da pročitaju zakon u cjelini, izvorni zakon, da pročitaju pravilnik ministarstva u pripremi prilikom izlaganja pa bi onda puno onih dilema i dubioza koje su bile ovdje postavljene i koje su se pitale da li će bit nešto loše u ovim izmjenama i dopunama, vidit da u zakonima koji su na snazi, u pravilnicima koji su na snazi su definirane i jasne sve stvari koje su ovdje postavljene bile kao pitanje. I sad ću vrlo kratko proći kroz, ako dopuštate, kroz ova kroz ova postavljena pitanja. Dakle, vezano za kampove jasno da je ministarstvo pratilo, ali da nismo željeli intervenirati preuranjeno u izmjene i dopune zakona, u produljenje roka jer smo držali i željeli da što veći broj kampova uspije riješiti svoja imovinsko-pravna pitanja i dobiti pravovaljana rješenja. A ne radi se, dakle svjesni smo da nije bilo govora o nemaru vlasnika kampova nego je najveći broj problema vezan uz neriješena imovinsko-pravna pitanja što će se riješit Zakonom o turističkom zemljištu. Ono što je također definirano jasno u u izvornom zakonu i u pravilnicima koje mi donosimo, koje su na snazi u ministarstvu, nema straha od toga da će sutra biti najezda ljudi koji nemaju veze sa hrvatskim selom, s poljoprivrednom proizvodnjom i da će oni najedanput poslije ovih izmjena i dopuna biti ljuta konkurencija ugostiteljima sad kao bavit se ugostiteljstvom kroz oblik seoskog turizma ugroziti ugostitelje. Ne, to nije točno jer pravilnicima i zakonom je jasno definirano da nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kojima je jasno propisan niz struktura poljoprivredne proizvodnje, samo oni mogu dobiti i rješenje za bavljenje turizmom na selu. Isto tako, kao što ne prihvaćam ovdje iznesene činjenice da bi možda nekakva opasnost mogla donijeti činjenica da korisnici prostora se mogu baviti turizmom na selu, pogotovo tim više ako znamo da najveći broj objekata, bilo da se radilo o kušaonicama i smještajnim objektima ili drugim sadržajima u ruralnom prostoru su objekti stari, tradicijski izvorni koji su vrlo često jako opterećeni imovinsko-pravnim pitanjem i problemima. Da bi se oni riješili treba nekoliko godina, a ovim mi omogućavamo da stvarni vlasnici kuće, dakle korisnici one kuće, ljudi koji žive u svojoj kući u kojoj žele otvoriti kušaonu mogu to riješiti uz potvrdu sa katastra. dok oni riješe svoja imovinsko-pravna pitanja sa svojim rođacima oni će već, proći će nekoliko godina. Ali istina otvaramo i mogućnost onima koji se stvarno bave poljoprivredom, koji imaju iznajmljenu zemlju da mogu unajmiti i autohtoni, izvorni odnosno tradicijski objekat i tamo se baviti seoskim turizmom. Zašto ne, treba da ih je više. Odgovorit ću cijenjenom zastupniku. Potpitanje možda je zbunilo neke od vas zašto dajemo posebnu kategoriju kvalitete za grupu barovi. Međutim, jer većina nas pod barovima smatra objekte koji su doista barovi. Međutim, prema pravilniku koji je na snazi po grupom barovi su i kušaone i zato smo i barovima dali, jer vrlo često će te kušaone biti kušaone autohtonih proizvoda ili specifičnih proizvoda. Zato smo uključili i barove. Isto tako ću evo još dva kratka odgovora jer su bila konkretna i jasna pitanja vezano za Grožnjan. Da, točno je da se ovdje zakonom eksplicitno ističe jedna udruga, odnosno jedna manifestacija. Ali izvornim zakonom je isto tako se posebno naglašava da crveni, Hrvatski Crveni križ može se baviti tom djelatnošću, da se Hrvatska gorska služba spašavanja može baviti tom djelatnošću i onda smo ovdje kao udrugu koja je od posebnog interesa izdvojili i posebno definirali da se eto i ona može baviti zbog toga jer ima dugu tradiciju 40 godina. Jer bitno znači za razvoj turizma u tom dijelu i ne samo turizma nego i kulturne aktivnosti, pa smo im dali sebi za pravo, odnosno dali smo im pravo da mogu imati posebno mjesto u zakonu. Govorimo o kušaonicama vina i sličnih proizvoda. Ne spominjemo pivo, ne spominjemo maslinovo ulje, ali postoji i za one definicije i slično, pa smatramo da je to to. Možda i evo ja sam s juga, bilo bi mi draže da je tu i maslinovo ulje, ali nećemo sad ovdje intervenirati. Jer pod ovim širim pojmom je uključeno i to. I još ću vam samo naglasiti da nakon prihvaćanja ovog zakona ići ćemo i u usklađenje i pravilnika o seoskom turizmu kad govorimo o pitanjima seoskog turizma gdje će se pratiti ova liberalizacija koja je zakonom definirana i gdje ćemo još neke elemente posebno uskladiti i dopustiti određenu liberalizaciju kako bi naši novi poduzetnici u tom području bili konkurentni i mogli jednostavnije, brže i kvalitetnije krenuti s novim poslom. Evo zahvaljujem na raspravi